Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad sednice Prvog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Četrnaestom osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 95 narodnih poslanika.Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za

glasanje.Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 119 narodnih poslanika, odnosno da su prisutna najmanje 84 narodna poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine.Prelazimo skupštine.Prelazimo na traženje obaveštenja i objašnjenja na osnovu člana 287. Poslovnika Narodne skupštine.Da li neko od predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa želi da zatraži obaveštenje ili objašnjenje u skladu sa članom 287. Poslovnika?Reč

Dobar dan svima.Pre svega bih zatražila obaveštenje od gospodina Gorana Vesića, ministra građevinarstva, infrastrukture i saobraćaja, s obzirom da smo juče imali priliku da čujemo iznošenje neistinitih tvrdnji koje prevazilaze okvire političke kritike, a gospodin Vesić je pravnik i trebalo bi da zna da se radilo o vrlo teškoj kvalifikaciji koja je izrečena na moj račun. Zatražila bih objašnjenje koji su to investitori od kojih sam ja navodno tražila novac, imena i prezimena, odnosno nazive tih firmi koje se bave investiranjem, kao i čime su oni to bili tačno ucenjeni, odnosno zašto gospodin Vesić onda, kao pravnik, nije podneo krivičnu prijavu protiv mene kao narodnog poslanika za izvršeno teško krivično delo.Drugo delo.Drugo pitanje za gospodina Gorana Vesića, odnosno obaveštenje je sledeće – zašto u Ministarstvu još uvek stoji Nacrt prostornog plana Republike Srbije i da li je gospodin Vesić kao ministar svestan činjenice da Prostorni plan Republike Srbije za period od 2021. godine do 2035. godine mora biti krovni dokument za sva ostala planska dokumenta Republike Srbije? Zašto još uvek nije usvojen i kako je moguće onda da se usvajaju ostali prostorni planovi i planska dokumenta bez krovnog dokumenta?Sledeće pitanje je upućeno Ministarstvu rudarstva i energetike. Zašto još uvek nemamo strategiju upravljanja mineralnim resursima, s obzirom da zaključujemo pisma o namerama, s obzirom da zaključujemo Memorandum o razumevanju o strateškim sirovinama, a još uvek nemamo jasnu, preciznu analizu stanja svih mineralnih sirovina, podzemnih voda, geotermalnih resursa. Takođe, nemamo ni resursne baze, nemamo ni podatke o održivosti eksploatacije, uticaja na životnu sredinu, kao i usaglašenost rudarske industrije sa evropskim i svetskim standardima? Kako je onda moguće da se zaključuju bilo kakvi međunarodni ugovori tog tipa ukoliko Republika Srbija nema strategiju upravljanja mineralnim resursima. Da li onda ministarka smatra da smo u nekom ozbiljnom pravnom problemu, s obzirom da kršimo svoj sopstveni Ustav?Takođe, postavila bih pitanje Ministarstvu za zaštitu životne sredine. Naime, imali smo priliku da u prethodnim danima non-stop ovde slušamo o Nacrtu studije o proceni uticaja na životnu sredinu Projekta „Jadar“, koji jedna privatna kompanija kriminalnog porekla prezentuje javnosti, a vi je ovde svesrdno podržavate, da li ministarka smatra da je ovaj nacrt studije, za koji oni otvoreno kažu u zadnjem poglavlju da nije u skladu sa pravnim propisima Republike Srbije i da ne snose odgovornost za izneta mišljenja, da li je ovo u skladu sa Ustavom Republike Srbije i da li je onda opravdano da ministri u Vladi, a i sama ministarka podržavaju ovakav nacrt studije, koji bi zapravo predstavljao osnovni dokument koji krši ne samo Ustav Republike Srbije, već i ostale zakone Republike Srbije? Hvala. Hvala, gospođo Nestorović.Sledeća reč ima gospođa Marina Mijatović.Izvolite. Poštovane građanke i građani, mi imamo nekoliko pitanja za ministra zdravlja, s obzirom da poslednje vreme vidimo ceo ovaj haos u našem zdravstvenom sistemu, a i svedoci smo da više godina ovo naše zdravstvo se raspada i propada i takođe smo svedoci da nam je kvalitet zdravstvenih usluga jedan od najnižih u Evropi.Ono što je poražavajuće i što vidimo jeste da naše Ministarstvo zdravlja i sama Vlada nemaju uopšte nikakvu strategiju razvoja zdravstvenog sistema. O tome nam najviše ukazuju i žene koje su se javile u ovom poslednjem periodu i ukazale na sve ono što ne funkcioniše u zdravstvenom sistemu.Zato postavljamo nekoliko pitanja, a prvo je vezano za ona pitanja koja se tiču vođenja trudnoće i porođaja. Dakle, prvo pitanje je – da li u Republici Srbiji postoje usvojeni protokoli za vođenje trudnoće i porođaja? Na sajtu Ministarstva zdravlja, iako postoji sekcija koja se zove – dokumenti, tamo ne možemo da pronađemo apsolutno nijedan dokument koji govori o nekoj o nekoj strategiji, o protokolima koji se tiču vođenja trudnoće. Dakle, naša medicina ne poseduje nijedan ginekološko-akušerski dokument koji je važan ženama koje bi dobile informaciju kako funkcionišu klinike za ginekologiju i akušerstvo.Naš Zakon o zdravstvenoj zaštiti, koji ste vi usvojili 2019. godine, kaže da svaki lekar mora da radi po stručnim standardima, vodičima dobre prakse, protokolima, a mi apsolutno nemamo nijedan od ovih dokumenata. Ono što je takođe poražavajuće, kada neka od žena u bilo kojoj klinci akušerskoj, ginekološkoj, bilo kojoj službi, uopšte bolnici, pita za ove protokole, pita o svojim pravima i pita šta može da očekuje u jednoj zdravstvenoj ustanovi, ona bude osuđena što pita, a rad Ministarstva po ovom pitanju je apsolutno netransparentan. A vi se ovde sve vreme hvalite kako nam je sve dostupno i transparentno. Pa još jednom ponavljam, da vidimo gde su ti protokoli, da li Srbija uopšte ima svoje protokole, kako naši lekari rade, po kojim standardima, po kojim principima i na koji način oni imaju odgovornost prema našim građankama i pacijentkinjama u zdravstvenim ustanovama.Drugo pitanje takođe koje se nadovezuje na protokole za vođenje trudnoće i porođaja tiče se specijalizacija isto u ovoj oblasti, dakle u oblasti ginekologije. Naše pitanje je – koliko ima ukupno lekara na specijalizaciji za ginekologiju i akušerstvo, uključujući i volonterske specijalizacije? Zašto naglašavam volonterske specijalizacije? Zbog toga što Institut za javno zdravlje, kao institut koji na nacionalnom i republičkom nivou ne poseduje ove informacije, mi smo pitali Institut o svim specijalizacijama, Institut je rekao da ne poseduje informacije o volonterskim specijalizacijama.Mi se onda pitamo, kako se uopšte planira pružanje usluga u ginekološko-akušerskim klinikama i kako se uopšte planira razvoj reproduktivnog zdravlja, odnosno koje su to strategije koje Republika Srbija ima za razvoj zaštite reproduktivnog zdravlja?Ono što smo od podataka dobili od Instituta za javno zdravlje jeste da u Republici Srbiji ukupno zaposleno 453 lekara sa specijalizacijom ginekologije i akušerstva. Međutim, ono što je nama veoma bitno jeste koliko u svakoj godini lekara sa ovom specijalizacijom odlazi u penziju, a koliko je odobrenih specijalizacija? Mi ono što smo dobili jeste da u 2024. godini odlazi u penziju 31 ginekolog, a u 2025. godini 44 ginekologa, a na specijalizaciji koji su upisali 2020. godine je 15 ginekologa, 2021. godine 18. Ono što mi ne znamo koliko je tih volonterskih specijalizacija i zašto Ministarstvo zdravlja i Institut za javno zdravlje „Batut“ ne poseduje ove informacije.Isto tako već godinama se hvalite da posedujete brojne baze podataka i da možemo da dobijemo sve informacije, a ovde na osnovu zahteva za pristup informacijama od javnog značaja odgovori organ na nacionalnom nivou da ne poseduje takve podatke.Mi vas pitamo, zašto i gde su ti podaci i ko vodi brigu o ovim specijalizacijama?Kada je u pitanju treće pitanje, tiče se upravljanja planiranja potreba. Naše pitanje je, da li poseduje Ministarstvo zdravlja godišnji program za rad i razvoj zdravstvenih ustanova? Mi znamo da svaka ustanova ima obavezu da svake godine podnese programa rada i razvoja zdravstvene ustanove i na taj način mora da formira svoj budžet.Ako budžet.Ako ne posedujemo taj program i ako on nije vidljiv mi opravdano kao građani ove zemlje možemo da pitamo na koji način se formira rad celog zdravstvenog sistema? I, zbog toga je ovo naše pitanje, da li Ministarstvo zdravlja sarađuje sa zdravstvenim ustanovama, da li Ministarstvo zdravlja ima godišnji program koji pokazuje trenutni rad i razvoj zdravstvenih ustanova i šta planira u nekom narednom periodu?

formirali zdravstveni centri kada su imali obavezu po Zakonu o zdravstvenoj zaštiti da se formiraju i na osnovu odluka Vlade, npr. Zdravstveni centar Smederevo nije se formirao u praktičnom smislu, iako postoji odluka, pa je moje pitanje – zašto svi nisu formirani u skladu sa Zakonom Hvala gospođo Mijatović.Želim da podsetim sve kolege poslanike i poslanice da danas od četiri do sedam imate priliku da postavljate pitanje članovi Vlade, tako da ćete biti u prilici da postavite svim resornim ministarstvima.Nadalje, molim kolege samo da se utišaju dok druge kolege govore.Molim vas, iako smo vrlo fleksibilni, gledajte da koncipirate pitanja u formatu od pet minuta. Niko vas neće prekidati da završite svoj tok misli, ali budite i vi malo predusretljivi prema, eto meni bar u ovoj situaciji.Sledeći ima reč gospodin Milija Miletić. Zahvaljujem se poštovana, uvažene kolege.Postavio bih pitanje Ministarstvu zdravlja dr Lončaru. Ja sam u prethodnom periodu podneo zakon vezano za Zakon o Hitnoj pomoći, tiče se da veliki broj naših malih domova zdravlja nemaju službu hitne pomoći i okviru tog zakona je predviđeno na koji način i kako da se definiše služba Hitne pomoći u svakoj lokalnoj samoupravi, u svakoj opštini.Bitno je zbog toga da bismo imali mogućnost da u svakom trenutku pomognemo svakom onom sugrađaninu, čoveku koji je imao neki problem, da mu se omogući zdravstvena zaštita, da mu se pruži pomoć i da na taj način spasimo živote.Evo ja mogu da kažem, jedna od bitnijih stvari jeste, unazad dvadesetak dana kod mene u mojoj opštini gde ja živim u Svrljigu desila se teška saobraćajna nesreća gde su učestvovala dva vozila. U tim vozilima je bilo deset ljudi, gde su svi bili

ljudi.Mogu da pohvalim radnike Doma zdravlja Svrljig koji su promtno delovali, istog trenutka izašli, odradili, spasili živote i na taj način pomogli da deset mladih ljudi

gde nemamo dom zdravlja, nama je klinički centar blizu, ali u suština svega jeste da imamo zakon koji ćemo definisati sve segmente u radu svakog učesnika, da li je doktor, sestra, vozač, da imamo ljude koji će dežurati 24 časa i na taj način imati mogućnost da se obezbedi siguran život svakom građaninu u tim lokalnim samoupravama.Zakon o Hitnoj pomoći je neophodan i mislim da bi bilo dobro, ja imam veliko poverenje u ministra Lončara, kao čoveka koji zna svoj posao, koji je u vreme kada je bila korona uspeo da se izbori zajedno sa svim medicinarima, da se izbori sa tom teškom situacijom. Zato još jednom mene kao čoveka interesuje, a veliki broj građana tih malih sredina koji nemaju službu Hitne pomoći interesuje na koji način će to biti regulisano. Ponovo da predložim taj zakon i dostaviti predsedniku Skupštine. Očekujem da to bude realizovano baš zbog svih nas koji živimo u takvim sredinama.U utorak kada sam postavljao poslaničko pitanje, kolega Đorđe Stanković je bez razloga me je prozvao, jer ja sam tada govorio o stvarima koje su bitne za građane Niša, stavljen kamen temeljac za izgradnju fabrike gde će se zaposliti 300 ljudi, gde je terminal na aerodromu u Nišu odrađen, gde je stavljen u funkciju, a to je sve dobro za svakog od nas koji živimo na tom području, a to je dobro i za nas iz Svrljiga i za Belopalančane i za sve koji tamo žive, jer svako ulaganje u Niš jeste ulaganje

ne razumem baš zašto i zbog čega jer me je prozvao zato što sam imao najpoštenije namere, pozdravio ono što se radi u Nišu i u krajnjem slučaju tu smo da se dogovaramo, jer svako ulaganje u Niš je nešto što je dobro, a za mene bi bilo mnogo bolje da ulažemo u Svrljig, ali i Niš je nama nešto veoma bitno zato što je motor pokretač razvoja jugoistoka Srbije.Još jednom, velika podrška za svako ulaganje i velika potreba da se ulaže u naše male sredine, u lokalne samouprave, a sa druge strane vi ovde kao poslanici možemo govoriti puno stvari koje ne stoje, ali najbitnija stvar jeste da je razvoj i ulaganje u razvoj nešto što mora da bude. Hvala. **Marina Raguš** Hvala, gospodine Miletiću.Reč ima gospođa Ana Ivanović. **Ana Ivanović** Dobra dan.Poštovanje svim narodnim poslanicima.Poštovana predsedavajuća, naša poslanička grupa ima dva pitanja. Koliko su ukupno rešenja nadležna ministarstva izdala za istraživanja litijuma na teritoriji Srbije do današnjeg dana i na kojim lokacijama?

da li je tačno da su za sada dostavljeni podaci o generisanim količinama rudarskog otpada sa manje od 200 tih eksploatacionih polja? Ako je to tačno, kada možemo da očekujemo podatke u vezi upravljanja rudarskim otpadom sa ostalih 500 eksploatacionih polja? To je sve.

jer je rešenje problema o kome ću govoriti i postaviti pitanje međuresornog karaktera, pa Vlada prvo mora da izađe sa tim odgovorom.Naime, zvanični državni organ nadležno za to pitanje, Visoki savet sudstva, je u svojoj Strategiji u komunikaciji sa evropskim telima izvestio da je materijalni položaj, ja ću govoriti sada o sudijama ali odnosi se na sve zaposlene u pravosuđu, takav da ugrožava nezavisnost sudstva i bitno ograničava mogućnost kvalitetne kadrovske politike u toj oblasti.Problem oblasti.Problem je u tome što u narednih sedam godina preko 50% sadašnjih sudija ide u penziju, a u narednih 10 godina 62%. Mi u ovom trenutku ne možemo sa ovim materijalnim položajem koji imamo, a koje je na samom dnu Evrope, da privučemo najkvalitetnije mlade pravnike da uopšte žele da se prijavljuju da budu sudije i tužioci. To znači da ćemo imati i danas već imamo u sistemu pripravnika i saradnika manje kadrova nego što ćemo imati upražnjenih radnih mesta, a sistematizacija inače nije popunjena 15%.Dakle, pitanje je kada će Vlada, inače ovaj stav Visokog saveta sudstva je javno komuniciran pre dve godine, izaći sa izaći sa sveobuhvatnim merama rešavanja pitanja materijalnog statusa sudija i svih drugih zaposlenih u pravosuđu?Druga dva pitanja su za Ministarstvo spoljnih poslova. Jedno je, pojavila se jedna vrsta nekomunikacije između Kancelarije za dijasporu i Odbora za dijasporu Narodne skupštine Republike Srbije u tom smislu da Kancelarija ne dostavlja podatke o našim udruženjima Srba u dijaspori Odboru za dijasporu i time blokira rad skupštinskog odbora. Pitanje je kada će se, odnosno da li će se u kratkom roku, ova vrsta odsustva komunikacije između izvršnog organa i organa Skupštine Srbije otkloniti?Treće pitanje je za Ministarstvo spoljnih poslova, najkraće. Da li će i kada Republika Srbija ukinuti sankcije bratskoj Belorusiji, kojima smo se pridružili, a koji nam ne služe na čast? Hvala.

građani Srbije nisu nepismeni ljudi opšte prakse već su samo zabrinuti i nepoverljivi ljudi opšte prakse. Narod u Srbiji se dosta plaši svega i svačega i ne veruje više nikom, pogotovo ne veruje političarima. Političari često znaju da budu stručnjaci opšte prakse, da pričaju o svemu, pogotovo o nečemu što ne znaju, ili imaju iluziju da znaju.Zbog smirivanja tenzija u društvu, koje su danas u Srbiji poprilično velike i otklanjanja svake sumnje da li je opozicija strani plaćenik, da li su špijuni, saradnici raznih službi ili, ne daj bože, da koče razvoj Srbije, predlažem kao narodni poslanik Demokratske stranke, zahtevam i pitam predsednika Republike i predsednika Vlade, a u vezi iskopavanja litijuma

i da vide visoke ekološke standarde koje primenjuje Rio Tinto u tim rudnicima?Novac za to može vrlo lako da se nađe. Recimo, da ne šaljete 300 autobusa u Loznici, za bilo koji miting, nego da umesto plaćanja tih autobusa uplatite putovanje za 50 ljudi u Australiji. treba i mora da budu i Zlatko Kokanović i Dragan Simović i Ljiljana Bralović i Nebojša Petković i novinari Žaklina Tatalović, i Jovan Memedović sa RTS, i Jelena Obućina i Ljubica Gojdić, naravno i Gordana Uzelac, i Milomir Marić, ako hoćete da vam bude zanimljivo i pozovite ovu Jovanu sa "Pinka". Vođa puta mora da bude Aleksandar Vučić, jer je to važno pitanje i u pitanju je budućnost Srbije.Snimite Srbije.Snimite gospodo rudnike, napravite specijalnu emisiju o visokim standardima zaštite životne sredine i obavezno da svratite u Zapadnu Australiju blizu Perta, da pitate građane zašto su zabranili iskopavanje litijuma na svojoj teritoriji,

vi ćete vladati srećno do kraja života. A opozicija će večno biti opozicija i samo tako ćete uveriti građane Srbije da je Rio Tinto ekološka organizacija i samo tako ćete smiriti građane Srbije.Drugo pitanje koje imam, a to je pitanje kada će pravosnažne i izvršne presude Osnovnog suda Surdulice biti izvršene to nije samo Osnovni sud u Surdulici, nego i Treći osnovni sud u Beogradu, Viši sud u Vranju, Apelacioni sud u Nišu i Vrhovni kasacioni sud, jer više meštana, seljaka sela Kržnice i Manajla, opštine Vladičin Han, ispod kojih sela je probijen tunel, tužili su Euroalijansu, i dobili su i izvršne presude i izvršitelji rade i nikada nisu mogli da naplate svoja potraživanja.Napominjem

Igrom slučaja taj čovek je bio i sudija i koji je mene sudio, a danas smo saradnici. Isti taj advokat je poslao pismo i Aleksandru Vučiću na Andrićev venac, januara 2024. godine, tražeći pomoć, jer ovo su ljudi oštećeni zato što Euroalijansa ne može da se blokira.Aleksandar Vučić do dana današnjeg nije odgovorio i ja tražim odgovor od Aleksandra Vučića zašto nije odgovorio i od Ministarstva finansija zašto ne mogu da se naplate potraživanja koja su dobijana na sudu. Hvala lepo. Doktore Mitroviću, hvala.Sledeći ima reč, gospodin Slobodan Petrović. Poštovani, pitanje za ministra zdravlja, Zlatibora Lončara. Imajući u vidu da je članom 13. stav 4. uredbe o planom mreža zdravstvenih ustanova propisano da se Zavod za urgentnu medicinu osniva za teritoriju jedne ili više jedinica lokalne samouprave, a da je grad Beograd, jedna jedinica lokalne samouprave, molim vas da objasnite na osnovu kojeg člana zakona je omogućeno da Zavod za urgentnu medicinu Beograd svoj rad ograniči na samo 11 od 17 gradskih opština.S

pod izgovorom da Zavod nije nadležan za tu teritoriju, postavljam pitanje da li je utvrđena odgovornost za ovaj slučaj i da li je nešto učinjeno da Zavod organizuje rad u skladu sa zakonom i pomenutim članom 13. stav 4.Takođe, zahtevam objašnjenje kako to da Zavod nije nadležan ako navedeni član Uredbe nedvosmisleno govori da se Zavod osniva za celu teritoriju jedinice lokalne samouprave?S

a posebno imajući u vidu dopis kojim je više puta ukazano na protiv pravno angažovanje radnika iz redovnog rada na komercijalna dežurstva, da li je Ministarstvo preduzelo neke korake da se ovakva postupanja isprave i koje konkretno?Podsećam da je RFZO prošle godine na zahtev ovog udruženja utvrdio nenamensko trošenje budžetskih sredstava, protiv pravno angažovanje zaposlenih, kao i kršenje ugovora o radu o pružanju i finansiranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, te doneo rešenje i naložio Zavodu povraćaj sredstava, kao i zabranu angažovanja radnika iz redovnog rada na dežurstva po ugovorima sklopljenim sa drugim licima.Pored svega navedenog Zavod je nastavio da na ovaj način prihoduje sopstvena sredstva umanjujući ionako nedovoljan broj ekipa za redovan rad čime direktno umanjuje efikasnost svog rada.Pokret „Pravo na život Meri“ se 20. juna 2024. godine obratio RFZO-u i dostavio dokaze da se sa komercijalnim dežurstvima nastavilo i zahtevalo postupanje, ali se RFZO ovaj ovaj put proglasilo nenadležnim i obavestio ovo udruženje da je njihov dopis 25. juna ove godine prosleđen Ministarstvu zdravlja na postupanje.S obzirom na to da je čudno da se RFZO proglasio nenadležnim za istu stvar za koju je prošle godine postupao postavljam pitanje – da li postoji bilo kakav dokument kojim se sugeriše drugim državnim organima kako da postupaju po dopisima ovog udruženja, kao i da li je dopis koji je prosleđen od strane RFZO Ministarstvo zdravlja postupalo i na koji način?Takođe, tražim da mi se dostavi informacija o ukupnom prihodovanom iznosu na račun sopstvenih sredstava a koja su prihodovana na osnovu angažovanja radnika na zahtev trećih lica u 2023. godini, kao i broj radnika koji imaju sklopljen ugovor o dopunskom radu.Imajući u vidu član 12. Pravilnika o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti koji definiše broj timova na 6.000 stanovnika molim da mi se daju i sledeće informacije koliko timova ima Zavod za urgentnu medicinu Beograd, na osnovu kog broja stanovnika se procenio neophodan broj timova i da li Zavod za urgentnu medicinu Beograd ima broj timova propisan navedenim članom Pravilnika.Hvala. Hvala vama, gospodine Petroviću.Reč ima gospodin Vladimir Đorđević.Izvolite. pitanje je za Ministarstvo obrazovanja. Novac za udžbenike dobijaju deca Beograda, a šta je sa decom Kragujevca, Niša, Vranja, Loznice, Valjeva, ostatka Srbije? Jel ta deca nisu naša deca ili neće ići u školu, pošto planirate da ih raselite zbog otvaranja rudnika?Sledeće pitanje je za ministra Dačića. Svi ljudi u borbi za opstanak će, kao što vidite, ranije ili kasnije doći u Beograd. Zato bih pitao ministra Dačića – šta ćete kada vam se pola Srbije slije u Beograd? Da li ćete ispuniti vaš plan i hoćete li gušiti te proteste, hoćete li izdati naređenje policiji da oružje uperi u svoj narod?Sledeće pitanje je pitanje za Ministarstvo pravosuđa. Srpsko pravosuđe u svojoj praksi nije zabeležilo slučaj u kom suđenje toliko dugo ne ne može da počne kao u slučaju „Jovanjice“. Imali ste najveću fabriku skanka u ovom delu Evrope što ovaj sudski postupak stavlja u jedan od najznačajnijih u oblasti organizovanog kriminala. Da li su opravdane sumnje da ga država opstruiše jer šestorica optuženih od ukupno devetorice dolazi iz najosetljivijih državnih struktura. Pitam – da li ćete i kada pokrenuti postupak?Za

hoćete da maskirate luksuznim hotelom u kome će odsedati oni koji su zločin nad našom zemljom i narodom počinili? Jer predaja Generalštaba u ruke Amerikancima je samoismejavanje sopstvenom narodu

Vesića – ima li u prodaji stare „Šećerane“ ikakvih tragova korupcije, obzirom da imamo znanje o vašoj bliskosti sa vlasnikom firme „Vrenje“ koja je kupila staru je da ste vi lično izjavili da će država reagovati i pošto ima pravo preče kupovine, jer je objekat od nacionalnog značaja, i otkupiti od Agencije za stečajne postupke. zašto su Kinezi u Vlajkovićevoj dobili koncesiju na 40 godina i kako?Sledeće pitanje je zašto Srbi ne mogu da uknjiže kuće po 30 godina, a Kinezi uknjiže rudnik za jedan dan?Zahvaljujem. Hvala, gospodine Đorđeviću.Sledeći je gospodin Miloš Parandilović.Izvolite. Ja imam nekoliko pitanja za vas naprednjake, pa ne znam da li će mi biti dovoljno pet minuta, ali prvo i osnovno pitanje jeste – do kada vi mislite da rasturate ovu državu koju je neko krvlju plaćao, koju je neko stvarao, za koju je neko prelazio albansku golgotu, vraćao se i oslobađao ovu zemlju da biste je vi danas krčmili i da biste vi danas sa mediokritetima koje ste okupili u svojoj Vladi, u svojim ministarstvima, pa bogami i u ovom parlamentu, i nacionalnim medijima, koje ste takođe okupirali i ispirali građanima Srbije mozak i objašnjavali kako je sve što je bolesno zdravo, jer je, možete misliti, u vašem interesu?Dakle, takva je situacija u državi Srbiji da je grupa mediokriteta, a to su vaše perjanice u svim ministarstvima i u ovom parlamentu i gde god vi vladate, gde god ste pustili svoje pipke, ta bulumenta, koja na nacionalnim medijima, koje ste takođe pretvorili u jedan veliki rijaliti, 24 sata dnevno, 365 dana u godini Srbima ispira mozak i objašnjava kako je bolest zdrava i kako je bolest dobra. To vi radite.Žao mi je što ovaj tužni skup ministara, koji su takođe takvi kako sam opisao, nisu sada ovde, da i njima lično postavim pitanja, ali ću im ja svakako postaviti, pa valjda će im neko preneti.Pitanje preneti.Pitanje za Milicu Đurđević Stamenkovski: do kada misli da maskira Vučićeve političke neuspehe, da vodi borbe protiv novog svetskog poretka zato što se nama zdravstvo, akušerstvo, porodilišta, bolnice i domovi zdravlja raspadaju? Do kada mislite to da radite pošto ste infantilni, pošto ništa niste u stanju da sredite, a osnovano sumnjam da namerno razarate sve srpske institucije, a posebno zdravstvo, jer to vas ne dotiče?Vi se lečite po Nemačkoj, po Švajcarskoj, po belom svetu. Ovde je zdravstvo svedeno na totalnu socijalu. Ovde se mi pitamo kada će nam krov pasti na glavu kada uđemo u bolnice. Ovde je sve forma, ovde je sve fora.Ovde fora.Ovde ste napravili na Slaviji fontanu koja šljašti kao na Tajms skveru, a 300 metara odatle Infektivna klinika vam se raspada i takve su vam sve bolnice – raspadnuti kreveti, raspadnuti zidovi, raspadnuti plafoni i pacijenti koji beže odatle.Žene u ovoj zemlji imaju strah od porođaja zato što ste vi razorili sve, što nemate klimu na 40 stepeni, što vam krovovi prokišnjavaju u bolnici, a onda se pojavi novopečena ministarka, koja je do juče bila opozicija, da vodi borbu protiv, možete misliti, novog svetskog poretka, jer je truli zapad ili ne znam ko kriv što se ova država raspada, a ovde je sve u stanju raspada.Imao bih pitanje za ministra informisanja, koji takođe nije tu, kao što vi ste naprednjaci poznate hrabriše, ali samo kad ste sami u duelu, to Vučić najbolje objašnjava, sam se pojavi u emisiji i priča šta hoće. Zašto nam informativa izgleda ovako, zašto nam štampani, elektronski mediji izgledaju ovako, da favorizuju samo vladajuću stranku i služe za blaćenje opozicije i iznošenje neistina i gluposti, bez da opozicija ili bilo ko iz opozicije ima jedan minut da kaže nešto u svoju odbranu?Za ministarku pravosuđa – zašto nam pravosuđe izgleda ovako? Zašto Srbi jedino pravdu mogu da traže u Strazburu, jer u Srbiji ne mogu da je nađu? Zašto ste Ustavni sud stavili pod svoju kontrolu, pa vam ono pomaže da dovedete Rio Tinto, pošto ništa drugo ne možete? Ceo svet zna da je cena litijuma pala za 80%, oko sedam puta, da Kinezi već proizvode električne automobile bez litijumskih baterija, a vi hoćete da raskopate trećinu Srbije, da raselite trećinu Srbije, da bi verovatno Vučić, Andrej i Aleksandar, Mali i njegov brat, Brnabićka i njen brat, mogli da zarađuju To je razlog zašto Rio Tintno dolazi ovde, da biste vi mogli da izađete kao milijarderi iz ovog mandata.Pozivao sam predsednika države, i ne samo ja nego mnogi ovde, na TV duel, ali ono je hrabar samo kad mu je protivnik Jovana Jeremić i Jelena Karleuša, on je tada hrabar, u tim TV duelima. On ne sme ni sa kim iz opozicije da izađe, niti će kada smeti, zato što je ovu državu stavio u svoj džep.Da li vi mislite da se neko u Evropi i svetu nije setio toga da može da rasturi svoju državu, da privatizuje sve i da bude veliki šef i da ide da kupuje glasove, pa to ide i do par hiljada evra tamo gde je bitno? To vi radite. Rasturili ste ovu državu I konačno, gospođa Irena Živković ima reč. Izvolite. Poštovana predsedavajuća, poštovane kolege poslanici, uputila sam Narodnoj skupštini i ministarki Đedović i ministarki Ireni Vujović poslanička pitanja na koja jesam dobila nešto što se očigledno smatra odgovorima, ali to odgovori nisu, to su ili nedovoljne informacije ili neistina.Ponovo bih da ponovim ista pitanja i da obrazložim značaj toga da mi obe ministarke odgovore, ne meni, nego meni kao predstavniku građana Srbije, naročito građana Bora, da odgovore kvalitetno, kompletno i pre pre svega, istinito.Pitanja su – koliko tona koncentrata se dnevno izveze iz Bora? Koji tačno plemeniti metali su sadržani u tom koncentratu i da li je u skladu sa svim zakonima i Ustavom sve to?Drugo pitanje – kada će poslovanje kompanije Ziđin biti svedeno u zakonske okvire koji će onemogućiti rad pogona i rudnika bez zakonom utvrđenih dozvola i studija uticaja na životnu sredinu, a Ministarstvu za zaštitu životne sredine i ekološkim inspektorima dozvoliti slobodan rad u skladu sa svim našim zakonima?Vezano za izvoz, upućena sam isključivo na carinu, kao da to ne treba da zanima ministarstvo, kao da je to potpuno odvojena kategorija. Često u ovoj sali pominjete nacionalni interes, pa pitam gospođu Đedović - koji tačno interes ima država Srbija u tome što Ziđin izvozi koncentrat, a ne finalni proizvod? Nikakav interes. Država Srbija u tome ima samo štetu.Mi brojimo u Boru pet do šest kompozicija dnevno, svaka sa po 16 vagona dupke punih koncentrata, puni plemenitih metala koji izlaze iz Bora, brojimo zato što ne znamo, nemamo podatke. Brojimo i kamione koji idu i upropašćavaju put Bor –Selište, za koji je Aleksandar Vučić još maja 2022. godine rekao da će do kraja godine biti rešen taj put. Taj put je načisto upropašćen. Dve godine vi rešavate put od 30 kilometara, 30 kilometara, iako je obećao do kraja 2022. godine. Čak ni mi koji tamo živimo ne znamo ništa. Ne znamo čak ni čija je ta zemlja na kojoj rastu naša deca.Preko deca.Preko ugovora kojim je prodat RTB Bor nije kvalitetno sprovedena i podeljena poslovna i neposlovna imovina. Sada su radnici bivšeg RTB-a u situaciji da otkup svojih stanova plaćaju Ziđinu, zato što je Ziđin vlasnik stanova radnika u Boru. To nije sigurno poslovna imovina. To nije interes države, niti radnika, niti građana Bora. Nad Borskim jezerom Ziđin ima državinu, to znači da nema formalno, ali ima faktičko vlasništvo.Što se tiče drugog pitanja, obraćam se direktno gospođi Vujović. U odgovoru stoji da se sve radi po zakonu i to nije istina. Gospođo ministarka, dopuštate da u Ziđinu Bor ne poštuje ni zakone Republike Srbije, ni ekološke standarde. Ja vas molim i vas kolege poslanike, pogledajte zvanični izveštaj Instituta za rudarstvo i metalurgiju koji pokazuju da je u poslednja tri meseca arsen i kadmijum 30 puta preko godišnjih prosečnih ciljnih vrednosti ili studije Instituta za javno zdravlje „Batut“, koji upozorava od 2019. godine na ogromno povećanje broja maligniteta u Boru.Na vrhu doma zdravlja u Boru ste postavili ekran na kom se iznose podaci o sumpor-dioksidu, koji jeste konačno sveden u zakonske granice, ali na tom ekranu nema podataka o teškim metalima kojima smo abnormalno mnogo izloženi i koji su direktni uzročnici kancera. Time dovodite u zabludu građane Bora, kad kažete da je vazduh odličan.Kada pominjete studije uticaja na životnu sredinu, za koje kažete da će se njima rukovoditi i u projektu Jadar i u drugim projektima, postoji čitav spisak onoga što je bez studije uticaja u Boru izgrađeno – krečana u Zagrađu, tunel Krivajske reke, nadvišenje jalovišta RTH, flotacija topioničke šljake, vatrena okna za jamu, nova flotacija na odlagalištu raskrivke i radovi na kopu Krivelj.U sudskim postupcima ste i zbog zagađenja vazduha 2019. godine, kada je sumpor-dioksid išao preko 5000 mikrograma po metru kubnog vazduha od dozvoljenih zakonom 350 mikrograma.Ja sam tada podnela prijavu bivšem ministru Goranu Trivanu. To će tek septembra biti prvo ročište. Ziđin će platiti kaznu. Šta je njima to na njihov profit koji oni ostvaruju na godišnjem nivou? U sudskim postupcima se i zbog studije o proceni uticaja za rudnik Cerova, studije procene uticaja za odlagalište raskrivke rudnika Veliki Krivelj, studije o proceni uticaja za kolektor Krivajske reke. Ni vaše ministarstvo, ni ekološki inspektori, pa ni Vlada Republike Srbije ne rade u interesu građana Srbije, jer dozvoljavate ugrožavanje životne sredine i života ljudi u

i kažu da ja želim da se zatvori rudnik i fabrika. Moj deda je poginuo u tom rudnik. Moji roditelji su od svojih plata gradili taj Bor. Ja sam rudarsko dete. Rudnik i fabrika moraju da rade, ali po zakonima države Srbije i u korist građana države Srbije. Samo tako možemo da opstanemo kao narod. Hvala.

i zabranjena ćirilica. Taj dan je označio početak progona srpskog naroda na Balkanu, njegove kulture, identiteta i takođe, početak oduzimanja njegovih političkih prava. Taj proces do današnjeg dana, u nešto bržem ili sporijem obliku, je nastavljen bez nekih većih promena.Slučajno promena.Slučajno ili ne, pet godina kasnije vođe srpskog naroda u Hrvatskoj i u BiH, Martić, Karadžić i Mladić su od strane politički instruisanog suda optuženi baš na današnji dan.Deklaracija o zaštiti prava srpskog naroda, o kojoj govorimo ovih dana, u stvari postavlja temelje i definiše mere ekonomske, političke i sve druge, kojima će se ovaj proces koji je započet pre 34 godine zaustaviti ili barem usporiti.Naš narod kaže da se na Vidovdan sve najbolje vidi. Ima neke istine u tome i sa tim se slažem. Na Vidovdan, kada smo inicijalno usvajali ovu Deklaraciju, na inicijativu srpskog predsednika iz Beograda i predsednika Republike Srpske iz Banja Luke, stajali smo okupljeni sa našom braćom iz Republike Srpske, Crne Gore, njihovim institucijama, sa našom dečicom i sa našom svetom crkvom oko principa koji se danas nalaze u ovoj deklaraciji.Tog istog Vidovdana, na taj isti dan, u to isto vreme, ovi ljudi iz opozicije stajali su okupljeni oko jednog kamiona koji je zaustavio protok na šetalištu u Loznici i koji je bio parkiran ispred Vukovog Doma kulture kao svetinje i hrama srpske kulture u Podrinju, ako hoćete i u Srbiji. Na tom kamionu, tog Vidovdana, je stajao neki Adi Selman iz Tuzle, kao vođa i glasnogovornik tog okupljanja. Adi Selman iz Tuzle je čuveni aktivista koji već godinama unazad, direktno ili indirektno, negira Republiku Srpsku, traži unitarizaciju Bosne i Hercegovine i otvoreno blati i pljuje srpske institucije i srpske gradove, srpske investicije u Republici Srbiji.Sad nije ta pojava nama ni čudna. Dešavalo se to i ranije. Na proteste u Beogradu su dovodili Alijinog mudžahedina, snajperistu, kako sam kaže, čoveka koji je za vreme rata ubijao Srbe. Nama već viđeni scenario.Zamislite, sada molim vas situaciju u kojoj pod kapom zaštite životne sredine u Zenici, jer je tamo Železara Zenica, jedna od najvećih zagađivača u Bosni i Hercegovini, na jednom takvom kamionu, na šetalištu u Zenici stoji neki vođa neke desničarske srpske organizacije iz Beograda ili neki poslanik i vođa poslaničke grupe lažne desničarske opcije u parlamentu srpske države i sa razglasa viče sve najgore o Federaciji Bosne i Hercegovine. Jel to moguće? Zamislite na protestima u Zagrebu ili u Sarajevu kapetana Dragana ili zamislite kamion na splitskoj rivi na kojoj stoji neko od poslanika iz ove naše lažne desne opozicije. Jel to moguće? Ovo pre svega zbog građana Srbije da znaju o čemu se radi.Šta je moje pitanje, a doći će danas ministar policije ovde i biće zgodno da nam odgovori, da li će i kada takvim licima koja ugrožavaju bezbednost Republike Srbije biti zabranjen ulazak u Republiku Srbiju? Kada i na koji vremenski period kako se ove stvari ne bi dešavale i da, pored ugrožavanja bezbednosti građana Srbije, ne bismo proživljavali bruku i sramotu? Nadam se da će ministar imati odgovor na to pitanje, kako bi svi mi bili zadovoljni.Još jednom, na kraju, evo odmah završavam, poštovana predsedavajuća, nisam sretan što opozicija neće podržati deklaraciju o kojoj govorimo ovih dana, kao što je to učinila opozicija u parlamentu u Banja Luci, gde sam sa našim kolegama iz SNS-a i još nekima bio prisutan kao gost u danu usvajanja ovog teksta. Odgovorno je postupila tamošnja opozicija i podržala tekst ove deklaracije.Nema čovek puno prilike u životu da prisustvuje istorijskim događajima i da se u njima na pravilan način ponese, ali onakav kakav bude tog dana takav neka bude i doveka, što bi Njegoš rekao – svaki je rođen da po jednom umre, čast i bruke žive dovijeka. Mi ćemo živeti časno. Hvala vam.

narodni poslanici: gospodin Peđa Mitrović, prof. dr Mirka Lukić Šarkanović, gospodin Branko Ružić, gospodin Dobrica Veselinović i prof. dr

poslanička grupa MI – Snaga naroda će da podrži Deklaraciju Svesrpskog sabora, iako smatramo da to može još mnogo jače i konkretnije, ali mi nismo učestvovali u njenom koncipiranju i nama je najvažnije, na prvom mestu, što je ovu Deklaraciju već usvojila Narodna skupština Republike Srpske. Mi smo vrlo svesni toga koliko je to važno za Republiku Srpsku. Svaki vid povezivanja sa Republikom Srbijom i jedino nam je žao što ranije nije došlo do ovakve deklaracije i što je do skoro i ovde, u ovoj državi, nažalost, lažni visoki predstavnik bi prihvatan i priznat za pravog visokog predstavnik što on nije.Isto nije.Isto tako delimo nezadovoljstvo koje su iskazali neki prethodni govornici što ovo nije posebna tačka dnevnog reda, pogotovo što ste kao predlagači sami istakli njen istorijski značaj. Umesto toga, ovo je samo jedna od 60 tačaka objedinjenih u jednu raspravu i mi sada imamo vrlo malo vremena da govorimo o ovoj deklaraciji, ali i da govorimo o drugim tačkama dnevnog reda iz ove sednice.Ova

bi imali primedbe, vrlo kratko ću ih reći, da smo bili pitani. Smatramo da EU nema mesta u zajedničkoj budućnosti srpskog naroda, kao ni Berlinski proces, ni Otvoreni Balkan.Zajednička budućnost srpskog naroda mora da bude u našim rukama, a ne u rukama osvedočenih neprijatelja srpskog naroda i Republike Srpske, a jedan takav osvedočeni neprijatelj je upravo Olaf Šolc i naša ideja zajedničke budućnosti srpskog naroda nije doček kakav je priređen jednom jednom zločincu Olafu Šolcu koji je samo koji mesec pre toga bio tj. njegova država jedna od kosponzora rezolucije o Srebrenici i kako je moguće da predsednik ove države se ponaša kao posluga tom sitnom, malom, nemačkom zločincu Olafu Šolcu, da ga čeka da blagoizvoli da izađe iz aviona i posle da ga čeka ispred kola. To je za nas poniženje koje je priređeno ovde od strane predsednika države. On je to dozvolio. To nije naša ideja zajedničke budućnosti srpskog naroda.Kao što nije naša ideja zajedničke budućnosti srpskog naroda, naroda, ostale neke od tačaka današnje sednice, a tiču se zaduživanja Republike Srbije, pogotovo EPS-a prema stranim bankama zato što nas sve ovo gura u tzv. Zelenu agendu, gde mi uopšte nećemo biti gospodari svoje sudbine. Zašto se EPS zadužuje kod stranih banaka, a nacionalni stadion se izgrađuje sredstvima, zajmom Poštanske štedionice? Zašto se EPS ne zadužuje kod Poštanske štedionice? Da nije to zato što onda ne bi bili uslovljeni time da se priključimo Zelenoj agendi koja, između ostalog, predviđa zatvaranje naših termoelektrana, odustajanje od uglja, a to znači da mi opet budemo zavisni od drugih, od onih istih koji nam rade o glavi, od Šolca,

deo svečane sednice ovog doma, a da se prethodno diskutovalo.Još jedna stvar na koju bih hteo da skrenem pažnju, meni je žao što ovde nije predsednica Narodne skupštine, jeste, e, dobro, odlično, sjajno. Vi ste dobrodošli, pozdrav i vama.Sada ovako. Vi ste prekjuče održali jednu vrlo finu lekciju mojoj koleginici Jeleni Pavlović o tome da je narodni poslanik dužan da govori istinu. Ja vas pitam - da li se to odnosi na vas i da li se to odnosi samo na ovaj dom? Imam vrlo konkretan razlog zašto to pitam. Vi ste kao predsednica Narodne skupštine u toku predizborne kampanje, preciznije 23. maja, na TV „Pinku“ bukvalno izgovorili klevete na račun naše poslaničke grupe. Vi ste bukvalno rekli da smo mi za to, da podržavamo tezu da se u Srebrenici desio genocid i da podržavamo Rezoluciju o Srebrenici koja je usvojena u Generalnoj skupštini naše poslaničke grupe je Branko Lukić, branilac Ratka Mladića. Da li vi stvarno mislite da on smatra da se u Srebrenici desio genocid?Meni je pre neki dan izašlo četvrto izdanje knjige „Zabranjena istina o Srebrenici“. Prvo izdanje izašlo je 2006. godine kada je ovde vladao medijski teror koji nas je ubeđivao sve da se tamo desio genocid.Znači, vi ste direktno izneli neistinu na naš račun, a mi nismo imali priliku da se branimo i to je sigurno uticalo na izbore održane 2. juna 2024. godine.Samo postavljam pitanje na kraju da li se obaveza da se stalno govori istina odnosi samo na ovaj dom ili vi možete kada odete na medije na koje mi ne možemo da idemo da kažete šta god hoćete o nama, a da mi ne možemo da odgovorimo? Hvala.

bih mogao samo da zamolim prosto da se omogući da normalno razgovaramo.Dakle, ja evo sa ponosom mogu da kažem da je moj čukundeda Maksim Đurković svojevremeno bio poslanik u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca. Prethodno je bio poslanik u Austrijskom saboru kao član Kočićeve stranke. Pobedio je direktno Austrijskog kandidata na izborima i bio je tamo poslanik. Uhapšen je i u Banjalučkom procesu je stradao, jer je bio saradnik Gavrila Principa i uhapšen je i dobio 20 godina rada zatvora. To je radio kao Srbin iz Bosne, kao neko ko je sanjao naravno ujedinjenje srpskog naroda i dobio toliku robiju. Bogu hvala, oslobođenje je došlo. On je posle postao poslanik u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca.Ali, ovo ističem iz tog razloga zato što je sva moja familija po ocu iz Republike Srpske i presrećan sam zato što smo ovu deklaraciju doneli, zašto donosimo ovu deklaraciju.Znate svako od nas ima neki san. Poštovaćemo mi uvek formalno i moramo to da radimo i Dejtonski sporazum i sve ono što danas definiše ovu Bosnu, ali vi ne možete da naterate Srbe u Bosni i Hercegovini, to moramo da budemo krajnje iskreni, ja nikog u mojoj familiji ne mogu da nateram da voli ovakvu Bosnu i Hercegovinu. Oni nju ne vole

i svako od njih, ne treba da bežimo od te činjenice, sanjaće ujedinjenje sa Srbijom.Kao što ja to mogu da sanjam u životu, sanjam da se ujedinimo sa Republikom Srpskom. Da li će to doći? Da li će to možda moja deca dočekati, unučići kako god? Ali, to je nešto što je san i što nosim u srcu i ja to ne mogu da sakrijem i neću da sakrijem, ali zato mi je drago da makar imam ovakve odnose i zato što sa ovom deklaracijom potvrđujemo koliko su snažni odnosi Srba i sa jedne i sa druge strane Drine. Nikakve razlike nema između Srbina koji živi u Bogatiću ili onoga koji živi u Bijeljini. To je sve jedno te isto i, Bogu hvala, nadam se da će živeti što bliže, a ko zna jednog dana možda i videćemo, da me neko ne bi optužio da narušavam Dejtonski sporazum.Ono što ja moram da istaknem za Republiku Srpsku i zašto Srbija mora da se bori za nju, uz svo uvažavanje svakoga, ali to kako se Republici Srpskoj otimaju nadležnosti, to kako se pokušava ona da svede na nevladinu organizaciju i te besmislice koje nama stalno govore kako bi trebalo da se uradi decentralizacija, regionalizacija, to je sve super, kada bi trebalo da se Srbija cepka, ali kada govorimo o BiH - ne, tu je najvažnije da idemo u centralizaciju i da sve damo Sarajevu. Jel tako, a da Republiku Srpsku ugasimo?Kako su to dupli aršini - prosto neverovatno. Zato Srbija mora da se bori za Republiku Srpsku. Ona je naša strateška, da ne kažem i mnogo više od toga komponenta, odnosno nešto što zaista nas veže istorijski pre svega za ono što pripada i što jeste istorijski bio deo srpskog nacionalnog bića.Zato, da bi Srbija to uradila ona mora da bude i ekonomski snažnija, još snažnija i što je ona ekonomski snažnija veće su naše šanse da se borimo za naše interese. To je prirodno i potpuno normalno.Kada čujem ovde kako bi bilo najbolje da razgradimo vojsku, pa bez jake vojske nemate ni jaku ekonomiju, a imali smo situaciju da nam je neko nekada vojsku svodio na šumarska udruženja, bukvalno, ili na udruženje lovaca. A danas, Bogu hvala, imamo jednu jaku i snažnu vojsku. Bez snažne vojske, bez jake namenske industrije nema jake ni ekonomije.Nije meni drago što se vode ratovi po svetu. Naprotiv, naravno, Bogu hvala, moramo da vodimo računa da se rat ne povede kod nas, ali ratovi se nažalost vode, oružje se, Bogu hvala, prodaje, šta da radimo, mi od toga živimo, naše porodice ovde žive, naša namenska industrija živi i normalno da ćemo to iskoristiti. To je tako.Zašto tako.Zašto neko radi konstantnu kampanju protiv naše namenske industrije, to mi nije jasno i to nikada neću moći da shvatim. Umesto da podstičemo razvoj naše namenske industrije, inovacije u našoj namenskoj industriji, mi se svim silama trudimo da je upropastimo, da je uništimo, da pričamo gluposti kako prodajemo oružje Ukrajini itd.To je nešto što mi nikada neće biti jasno, ali dobro, valjda postoje ovde ljudi kojima je što slabija Srbija njima valjda su puniji da sam doživeo sve i svašta zbog toga što sam istakao, a evo kažem vam, moj otac je, odnosno selo mog oca u Bosni je na 15 kilometara od Loznice. Loznice. Kao mali sam iks puta išao tim putem ka Republici Srpskoj i sada kada mi neko priča o zagađenju Loznice eventualno litijumom ja se prosto samo nasmejem, jer ta ista Loznica je decenijama imala fabriku viskoze koja je bila neverovatan zagađivač, koju su naravno ovi eksperti kada su došli na vlast upropastili, uništili, gde je 12 hiljada ljudi ostalo bez posla i ljudi su plakali zbog svojih radnih mesta.Ali, kako govorimo o nekom zagađivanju, pa to je bio najveći mogući zagađivač tamo. Vi danas iako bi se pravila ova fabrika, odnosno ako bi se i pravio rudnik, on je na mnogo manjem prostoru i mnogo manje zagađuje nego što je to nekada radila fabrika viskoze.Da ne govorim o sumpornoj kiselini, koja, neko nam priča, kako će ne znam koliko stotina hiljada tona sumporne kiseline da se upotrebi, što naravno pričaju neuki ljudi, ne znaju ništa o tome, ništa nisu ni pročitali, ali vole da obmanjuju javnost. Nikakva količina sumporne kiseline neće se toliko trošiti, jer to što se čak i namenilo da se eventualno potroši daleko je manje nešto što trošimo sumporne kiseline u poljoprivredi, s obzirom da vršimo đubrenje zemljišta itd. Tu svuda imate sumpornu kiselinu i to u mnogo većoj količini nego što bi to ovaj rudnik koristio. Ali, dobro, valjda je poenta svaku zdravorazumsku investiciju odavde oterati.Sa druge strane, moja majka je iz Negotina, iz istočne Srbije. Veoma dobro znam i šta su Bor i Majdanpek. puta je veće zagađenje i u Boru i u Majdanpeku je bilo u bivšoj nam državi, u SFRJ, pa niko se nije bunio, niti je tražio da zatvara rudnik. A ovde je suština zašto tražite danas da zatvarate rudnik, a to je isključivo da ne bi kineski investitor radio. Valjda je potrebno oterati kineskog investitora.Ove je prosto neverovatno. Mi imamo jednu grupu ljudi koja je pre neki dan na jednom od ovih protesta izložila ambiciju da ugasi sve rudnike u Srbiji, verovali ili ne, da sve rudnike ugasimo.Što onda ne odete lepo da kažete građanima Lazarevca – evo, mi želimo da vam ugasimo Kolubaru? Odete u Požarevac i Kostolac i kažete onim ljudima u Kostolcu – evo ugasićemo vam Kostolac? I onda kad ih pitate – pa dobro, ljudi, kako mislite da proizvodimo struju? A onda kaže – ne, ne, mi ćemo da uvozimo struju. Onda vidite da imate posla sa potpuno iracionalnim svetom, koji je valjda protiv svakog vida industrije.Slažem se, poljoprivreda jeste naša strateška grana i mi moramo još više da uložimo u poljoprivredu, između ostalog, familije naše su dosta vezane za poljoprivredu, moja posebno, ali poljoprivreda ne može da puni BDP u toj meri koliko to može da radi industrija. Industrija je ta koja podiže zemlju. Te gluposti kada slušamo o pijaćim vodama i ne znam čemu, pa draga gospodo, vi ste sve izvore pijaćih naših voda prodali, pa vi ste prodali „Rosu“ „Koka-koli“, pa vi ste prodali, čini mi, se „Knjaz Miloš“ „Pepsiju“. Pa kako niste našli te pijaće vode sve vreme dok ste bili na vlasti baš u Podrinju, odnosno u tom delu Jadra, kako ne nađoste tada te pijaće vode? Sad ste se setili da nađete pijaće vode.Izmišljate ovde i manipulišete ljudima, izmišljate gluposti i plašite narod bez ikakvog razloga, samo iz jednog jedinog razloga, a to je da ova vlast ne bi dovela tu investiciju i da ne bi Srbija toliko ojačala u vreme ove vlasti. To je suština cele priče.Vi da ste ostali, pošto ste razvijali taj projekat „Rio Tinta“ sve ove godine, vi da ste ostali na vlasti, vi bi odavno već krenuli u eksploataciju tog litijuma, jer ste nam pričali da je to razvojna šansa. Vi imate, recimo, ovog Zelenovića, on je bio gradonačelnik Šapca. Taj čovek je susedna lokalna samouprava Loznici, pa za tolike godine se nikad nije setio da se usprotivi „Rio Tintu“, nego naprotiv, pričao je kako je to razvojna šansa za Srbiju, a sad odjednom kada on nije više vlast i kada vi više niste vlast, e, onda je to strašan zagađivač, to je strašno, svi ćemo da budemo zatrovani.Niko neće biti zatrovan. Ja se nadam da će taj projekat pokazati i apsolutno sve studije da će pokazati da je to potpuno bezbedno za zaštitu životne sredine, a iskreno se nadam da ćemo ovde otvoriti i brojne fabrike koje će obrađivati tu sirovinu i da ćemo imati, naravno, i električne baterije i da ćemo imati električne automobile. Samo mogu da naglasim jednu stvar koja je veoma važna, evo, gospodine Vučeviću, vi to možete da pogledate, jedan od najvećih multimilijardera kao što je Ilon Mask je do svoje kuće u Ostinu, u kvartu gde žive milijarderi u Teksasu, napravio fabriku za obradu litijuma. Jel zaista mislite da je hteo Ilon Mask sebe i sve one milijardere da zatruje tamo?Kakvim vi glupostima ovde se služite i zašto manipulišite i zašto obmanjujete građane i zašto uništavate bilo kakvu šansu za razvoj Srbije, meni to nikada neće biti jasno. Ali ja samo molim ovu Vladu, pošto sam bio strahovito ljut prošli put kada se odustalo od ovog projekta, ne osvrćite se na gluposti, na ludosti i na manipulacije ljudi koji ništa o tome ne znaju, koji nikada ništa o tome nisu pročitali, koji su apsolutno neobrazovani po tom pitanju, molim vas da nastavite s ovim projektom, i ako to apsolutno je u saglasju sa onim standardima EU i svim onim što se propisuje i ako je u saglasju sa svim onim standardima koji se propisuju za zaštitu životne sredine, da hrabro da hrabro ovo realizujemo i da Srbija ide napred. Svako dobro. **Ana Brnabić** Hvala. Reč ima narodni poslanik Dragan Stanojević.

Poštovane kolege, predsednice, ministri, ja sam Dragan Stanojević, predstavnik poslaničke grupe – Glas iz naroda“. Nije lako, naravno, u ovim okolnostima skupštinskim koje vidimo ovih dana biti konstruktivan, ali ćemo to pokušati da uradimo.Pre svega, koristim priliku da još jednom potvrdim da naša poslanička grupa „Mi – Glas iz naroda“ podržava deklaraciju jer ona odražava interes srpskog naroda u celini, s tim što predlažem da uvažite primedbe mog kolege Siniše Ljepojevića, koji je to juče vrlo argumentovano objasnio.Vidimo da je najveći deo tačaka dnevnog reda zaduživanje, pa ću se osvrnuti na nekoliko ključnih momenata iz ovog predloga.Generalno, smatram da je zaduživanje, posebno pod nepovoljnim uslovima, ključni problem javnih finansija, odnosno države u celini. Nagli rast javnog duga Srbije dostigao je oko 36 milijardi evra. Za samo tri i po godine dug je povećan oko 11,5 milijardi. Zbog toga država stalno mora sve više da se zadužuje da bi servisirala stare dugove koji dospevaju i da bi istovremeno mogla da pokrije tekući budžetski deficit. Najveći dug tiče se Predloga za refinansiranje dva kredita od po milijardu dolara, koji su 2014. i 2022. godine uzeti od Fonda za razvoj Abu Dabija. Tako smo došli u situaciju da je u budžetu za 2024. godinu potrebno obezbediti milijardi evra, i to samo za vraćanje dospelih obaveza. Pored toga mora da se pokrije i tekući deficit koji je negde oko 1,7 milijardi evra.Dakle, u 2024. godini država mora da se zaduži skoro osam milijardi evra, da bi uopšte mogla da funkcioniše, i te kredite mora uzimati pod nepovoljnim uslovima, odnosno visokim kamatnim stopama. Posledica će biti sve veća izloženost države rastu kamatnih stopa i to može da ima, naravno, teške posledice.Na primer, u budžetu za 2020. godinu za kamate je plaćeno oko 945 miliona evra, a za budžet u 2024. godini rashodi za kamate će biti skoro 1,6 milijardi evra. Dakle, za samo četiri godine rashodi na kamate su povećani preko 66%.Prema projekcijama Uprave za javni dug Ministarstva finansija, država već 2026. godine će morati da plaća kamate preko dve milijarde i sto miliona evra. Za kamate faktički plaćamo više nego za obrazovanje. Tu su, naravno, i razne provizije koje država mora da plati. Samo u 2024. godini ti prateći troškovi zaduživanja biće oko 115 miliona evra.Država Srbija uzeće kredit oko 360 miliona evra kod Banke Poštanska štedionica za izgradnju Nacionalnog fudbalskog stadiona, sa pristupnim saobraćajnicama. Mislim da ovakvo zaduživanje može da dovede Poštansku štedionicu u vrlo tešku situaciju i da ona postane plen nekog inostranog kapitala.Država je za potrebe finansiranja prvog dela projekta EKSPO 2027 za Nacionalni stadion izdala osmogodišnju obveznicu u vrednosti od oko 1,3 milijarde evra, po kamatnoj stopi od 7%. Samo plaćanje kamate na ove obveznice koštaće poreske obveznike, odnosno narod, oko 700 miliona evra. Zamislite koliko bi za tih 700 miliona evra moglo da bude izlečeno dece, da ih ne lečimo putem SMS-a ili da bude opremljeno bolnica itd.Dakle, ja to vidim ovako. Mi se zadužujemo po visokim kamatnim stopama, pa kad dođe vreme da vraćamo dug, vratićemo više nego što je naša stopa rasta, a bićemo u stvari siromašniji nego kad smo se zadužili. Prevedeno na narodni jezik, vlast se danas zadužuje, naravno, ljudi iz sistema se bogate, za sve će to narod da plaća.Takođe vidim da vlast ne vodi dovoljno računa o dugoročnoj rentabilnosti izgrađenih objekata i o troškovima koji će pratiti održavanje. u slučaju da za izbor izvođača radova budu postavljeni diskriminatorni uslovi, to neće biti moguće osporiti pred bilo kojim državnim organom. iz sistema, bez obzira na ponude drugih podizvođača koje mogu biti mnogo povoljnije. Znači, stvoreni su faktički zakonski uslovi za veliki koruptivni sistem.Još jedna bitna tačka dnevnog reda o kojoj želim da se izjasnim su stanovi za pripadnike službi bezbednosti. To je dobar projekat i mi ga, naravno, podržavamo, ali smatram da vlast treba da razradi slične programe i za neke druge kategorije građana, kao na primer porodice sa mnogo dece.U predloženim izmenama ima nedostataka i nejasnoća koje treba otkloniti. Na primer, tačka 80. kaže – ukoliko se u stanu bude nalazio bilo ko ko nije član uže porodice, ugovor će biti raskinut. Dakle, policajac koji je dobio taj stan, ukoliko nađu nekoga ko nije uži član porodice, poništiće taj ugovor i on će izgubiti pravo na taj stan. Pravo provere ima predstavnik investitora i Republike i oni mogu samostalno da donesu takvo rešenje. Ko proverava navode tog predstavnika? Ko je uža porodica? Kako se utvrđuje, u stvari, ta činjenica? Koji su mehanizmi provere tačnosti navedenog? Jer ovo daje prostor da se ljudima oduzme stan, bez ozbiljnih dokaza i time se stvara takođe još jedan mehanizam za korupciju i manipulaciju.Dalje, krediti koje uzimate za finansiranje kotlarnica za biomasu su vrlo problematični. Navodite gradove kojima su već instalirane takve kotlarnice, jedna od njih je u Priboju.Pošto sam ja iz tog grada mogu vam reći da iz tih kredita kupuju kotlarnice na drvnu sečku koja se ne praktikuje za primenu u gradskim naseljima, tim bolje pored škola gde deca udišu taj otrov. Još kada imate niz hidrocentrala, kao što ih imamo tamo, zbog kojih je izuzetno povećana vlaga,

Ako nema te razlike čemu takve kotlarnice, odnosno kreditiranje takvih kotlarnica, jer one nemaju ni ekološkog, ni ekonomskog efekta. Kako su takve kotlarnice koje troše najjeftinije energente u velikom gubitku i kako je moguće da su u gubitku ako imaju toliko jeftiniji energent i da ne govorimo da su cene kotlarnice veštački podignute.Znači,

Stanojević** Samo da završim.Ne mogu da se ne osvrnem na sva ova dešavanja oko Rio Tinta. Neshvatljivo je da je pre mesec dana Nemačka pokušala da od nas napravi genocidan narod, a da ih sada dočekujemo kao spasioci. Šta se promenilo u međuvremenu ne znam. Smatramo da za realizaciju ovakvih projekata mora da se pita narod. Niko nema mandat da takvim rešenjima dovodi zemlju u kolaps i izazove građanske sukobe. Tražimo da vlast javno pokaže sve ugovore i obaveze koje je preuzela na sebe vezano za rudarenje litijuma i da se što pre održi javno slušanje na ovu temu.Na kraju, želim da prokomentarišem dešavanja u ovoj sali, neverovatno je šta čujemo i šta iznosi jedna i druga strana. Ako prihvatimo i pola onoga što govori i jedna i druga strana shvatam da smo mi kao država i kao narod u ozbiljnom problemu. Hvala vam puno.

stvari na koje bih želeo da se osvrnem kada je izlaganje prethodnog govornika u pitanju, pogotovu izlaganje koje se odnosi na zaduživanje, na visinu kamatnih stopa, na visinu javnog duga.Pretpostavljam da su komentari takvi da sa njegove strane naravno, da su možda deo neznanja i uglavnom nerazumevanja ekonomske politike koju sprovodi Vlada Republike Srbije izuzetno uspešna već godinama unazad i o tome ne govori ni Siniša Mali, ni Miloš Vučević, ni Aleksandar Vučić, dakle o tome govori i MMF i sve ostale međunarodne finansijske institucije. Na kraju krajeva ono što građani Srbije znaju mi smo samo na korak do investicionog rejtinga koji ocenjuju najstrože finansijske institucije nas svetu.Ja očekujem, ako sve bude u redu da ćemo do kraja godine prvi put u istoriji imati investicioni rejting, a to poštovani građani Srbije, uvaženi narodni poslanici, znači da vam je neko ocenio zdravlje vašeg organizma koji se zove i koje se odnosi na javne finansije, na ekonomsku politiku i da je rekao da ste među najbolje rangiranim ili među najboljim ekonomijama sveta. To je ono što je Srbija uspela da uradi samo u poslednjih nekoliko godina i to uprkos globalnoj krizi uprkos uprkos tim izazovima se suočava ceo svet, cela globalna ekonomija, još od 2020. godine i pandemije korona virusa.Nekoliko konkretnih podataka i brojeva koje će, nadam se, razjasniti nekoliko stvari koje se imali priliku da čujete.Naime, kada govorite o javnom dugu i apsolutnim iznosima potpuno je besmisleno razgovarati o javnom javnom dugu u apsolutnom iznosu jer nikada ne znate kolika je ekonomija na osnovu koje i prema kojoj se taj javni dug odnosi.Kada pogledate, recimo, jednu ekonomiju Francuske, jednu ekonomiju Nemačke, dakle njihov javni dug se meri u hiljadama milijardi evra i kada bi neko vama rekao zadužen sam hiljade milijardi evra, vi biste rekli, pa taj čovek je u bankrotu, a kao da onda pogledate veličinu ekonomije na koju se taj javni dug odnosi. Dakle, kada u relativnom odnosu

je osnovni pokazatelj stepena zaduženosti jedne ekonomije upravo odnos javnog duga u odnosu na BDP. Republika Srbija u ovom trenutku uprkos svoj pomoći koju smo pružili i građanima i privredi, uprkos svim investicijama koje sprovodimo već godinama unazad, dakle nama je udeo javnog duga u BDP ispod 50% i to je obećanje koje smo dali da nikada neće preći 60% stvari koje smo uveli i uz fiskalna pravila, u Zakon o budžetskom sistemu, nivo mastrikta je 60%. A da li poštovani narodni poslanici znate koliki je prosek, odnosno koliki je procenat kada je evrozona u pitanju? pri čemu jedan Francuska ima odnos javnog duga u odnosu na BDP preko 110, 116%, jedna Italija je takođe, Španija takođe, SAD je negde oko 100% u odnosu na BDP, nivo zaduženosti jedna Srbija daleko uspešnija uprkos svim projektima koje sprovodimo mi smo na ispod 50% negde 49,7% ili osam posto u ovom trenutku. Još jedanput, prosek evrozone 89%.Ono 89%.Ono što je još važnije, kada pogledate novac koji imamo na računu, na današnji dan imamo 744 milijarde dinara na računu. Ako se neko bavi finansijama i ekonomijom, pa samo zamislite da taj bafer, taj jastuk što bi nazvali, imamo i vratimo sutra deo duga, dakle, tih skoro sedam milijardi evra novca koji imamo na računu, dakle, nama bi udeo javnog duga bio 41,5%. Dakle, ljudi, 41,5% u odnosu na 89% koji je udeo javnog duga u BDP u proseku u evrozoni, dakle, duplo nego više smo bolji i uspešniji nego još mnogo razvijenije ekonomije od nas.Ono veoma važno, naša ekonomska politika, ono što želimo da imamo, želimo da imamo više novca na računu. To sam i juče objašnjavao ljudima koji na žalost nisu želeli da slušaju i da razumeju. Dakle, ako imamo mogućnost da dobijemo jeftina novčana sredstva, a govoriću o kamatnim stopama u nastavku, dakle, mi to hoćemo i želimo da uradimo. Pogledajte, pred vama se danas nalazi sporazum sa Emiratim, dakle, radi se o refinansiranju duga koji smo uzeli pre par godina i refinansiranje je takvo da dobijete kamatnu stopu od 4% u dolarima. A znate li vi koliko je referentna kamatna stopa u Americi u ovom trenutku?

Američke centralne banke plaćaju 5,5%, a mi 4%. Pa, čekajte zašto to ne bismo iskoristili. Pa, naravno sa dva posto, pre dve, tri godine cena kapitala je bila takva kakva jeste, cena kapitala danas je, vidite kolika. Evo, ja ću ovde da vam pročitam, dakle, referentna kamatna stopa u Americi 2012. godine kada ste vi bili na vlasti bila je 0,25%. A znate koliko ste uzimali

dajte samo saberite dve, tri cifre, pa vidite kakva je razlika.Dakle, zašto ne bismo i ono što želimo da uradimo upravo zbog toga je da imamo novca na računu, da možemo u svakom trenutku da reagujemo, 2020. godine kada je došla korona, pa da li smo reagovali brže, efikasnije, bolje nego mnogo razvijenije zemlje od nas? Pa, da li smo u roku od šest meseci izgradili tri kovid bolnice, obezbedili sve potrebne respiratore, lekove, pomogli građanima Srbije, ako se sećate sa sto evra, pomogli penzionerima, pa nezaposlenima, pa privredi, dakle na teret države. Pa, kada je krenuo konflikt u Ukrajini, energetska kriza, da li je država Srbija opet rekla, biće dovoljno gasa, biće dovoljno struje, izdvojili smo novac, upravo je to novac iz budžeta koji smo izdvojili, rezervu koju smo imali, novac koji smo uštedeli da pomognemo privredi, da pomognemo građanima. Pa, to je primer odgovorne, ekonomske politike, a zato danas imate rekordno visok broj zaposlenih, nizak broj nezaposlenih. Sa druge strane na korak smo od investicionog rejtinga, a rekorde smo pak u isto vreme u stranim direktnim investicijama. Pa, nije to slučajno.Dakle, neko mnogo objektivniji i i pametniji na kraju krajeva, ocenjuje našu ekonomsku situaciju, mnogo boljom i ima poverenje, duži svoj novac i da kaže – da, Srbija napreduje u tom smeru. kamatna stopa i na kraju ponderisana kamatna stopa, verovali ili ne, dakle, 2012. godine kažem novac je bio skoro besplatan, dakle kamatna stopa je bila 0,25 u Americi, šestomesečni euribor je bio 0,35%, dakle negde oko nule, tada se Srbija zaduživala malo pre sam rekao po kamatnim stopama iznad sedam posto.A danas, evo da se vratim samo tri nedelje unazad kada smo imali ovu emisiju obveznica upravo da bismo napunili svoje rezerve. Dakle, država Srbija se zadužila po stopi od 4,7% 4,7% na desetogodišnju obveznicu. Znate li koliki je šestomesečni euribor 3,75%. Znači, 1% tzv. sto bazičnih poena razlika na deset godina. Čekajte zašto to ne bismo iskoristili.Kako budu budu kamatne stope padale, pa naravno mi ćemo dodatno refinansirati naš dug. Ne možete da kažete da je Srbija prezadužena u uslovima kada nam je javni dug ispod 50% u odnosu na BDP, kada je prosek evro zone 89%, kada na računu imate skoro sedam milijardi evra. Kada biste taj novac iskoristili, vama bi udeo da vratite deo duga, vama bi udeo ispao javnog duga u BDP ispod 42%. To je primer

Mi imamo dva najvažnija bafera u našim javnim finansijama u ovom trenutku i budžetu. To je novac na računu koji je skoro 10% našeg BDP. Malopre ste Malopre ste rekli plaćamo visoku kamatu, odnosno imamo troškove kamate, imamo ali svesno to radimo, jer su mnogo veći troškovi ako bi sutra ponovo došla neka kriza, a mi ne bismo imali dovoljno likvidnosti da pomognemo privredu i građane.S druge strane drugi bafer je upravo taj nizak udeo javnog duga u BDP koji nam daje mogućnost i manevarski prostor da reagujemo ukoliko bude bilo potrebno. Na kraju, krajeva nikada nemojte da gledate jedan pokazatelj izolovano. Kada pogledate javni dug u odnosu na BDP, a onda kada pogledate stopu rasta našeg BDP koja je u prvom kvartalu 4,7%, onda kada pogledate svrhu svih ovih investicija o kojima govorim ovde, dakle investicije u infrastrukturu, investicije u životnu sredinu, investicije u kvalitet života građana Srbije.To je ono što s druge strane podiže aktraktivnost naše ekonomije, podiže konkurentnost naše privrede, čini atraktivnijom za dodatne strane direktne investicije, a to znači, nove fabrike, nova ulaganja, nova radna mesta, visoke plate, visoke penzije i sve ostalo što obezbeđujemo u kontinuitetu iz godine u godinu.Juče godinu.Juče sam govorio o tome. Juče je i predsednik Vučić govorio o tome. Danas ćete imati i zvaničan podatak Zavoda za statistiku o visini plata u Republici Srbiji iz maja meseca ove godine. Dakle, prvi put prelazimo u proseku tu granicu od 100.000 dinara. Kada je prosečna plata u pitanju, to je 855 evra.Smejali su se ovako i Vučiću 2019. godine kada je rekao da će prosek plata biti 500 evra, pa kada smo prošli taj prosek plata, onda više nije bilo ništa za smejanje. Sada smo već na 855 855 evra. Do kraja godine u decembru prosečna zarada u Srbiji biće preko 900 evra, krajem decembra sledeće godine preko 1.000 evra. Dakle, svako obećanje koje dajemo ispunjavamo. To je važno za građane Srbije, to je važno za budućnost naše dece i to je ekonomska politika od koje nećemo odustati. Hvala puno.

Zagorka Aleksić. Izvolite.Izvinite poslaniče Stanojeviću, javili ste se zbog?Odgovorio vam je ministar. Nije vas spomenuo. Nemate pravo na repliku. Odgovorio je na ono što ste vi izneli kao pitanja.

Poštovana predsednice, uvaženi predsedniče Vlade, poštovani ministri.Ovih dana, preciznije u utorak kada smo započeli ovu sednicu navršilo se 25 godina od zločina u Starom Grackom.Poznato je da je u ovom zločinu ubijeno 14 civila srpskih žeteoca. Odgovornost snosi naravno teroristička OVK, ali počinioci i dan, danas nisu privedeni pravdi. Mislim da je bilo važno pomenuti ovaj zločin.Mnogo je važnih predloga zakona danas na dnevnom redu i nipošto ne bi da umanjujem njihov značaj, ali ipak u ime Jedinstvene Srbije izdvojila bih tačku 1. 1. deklaraciju o zaštiti nacionalnih i političkih prava srpskog naroda u Srbiji i Republici Srpskoj jer smatramo da ima istorijski karakter.Imala sam tu čast da kao članica nedavno formirano Parlamentarnog foruma Srbije i Republike Srpske prisustvujem donošenju Deklaracije u parlamentu Republike Srpske. Malo je reći da je to u Banja Luci bio jedan dostojanstveni čin. Deklaracija je podržana ogromnom većinom. To je nesumnjivi izraz jedinstva, trajno opredeljenje kao zajedništvu i posle svega što smo čuli danas, juče i prekjuče, pitanje je da li ćemo mi ikada biti sposobnosti za takvu slogu.I u Republici Srpskoj postoje razlike, mimoilaženja stranačkih oponenata, ali čini se da je naš narod preko Drine prepoznao kada je vreme za stavljanje razlika po strani.Danas kada je svaki nacionalni ponos u regionu, prigodan, da ne kažem poželjan, ali zapravo bi poželjna bila bolja reč srpski, ne samo da nije poželjan nego se od njega i strahuje. U našem najbližem okruženju, ali i ovde na domaćem terenu stvara se jedan opasan konstrukt straha od tzv. velikosrpskih aspiracija.Neumorno se radi na prezentovanju srpskog naroda kao agresivnog naroda koji gleda kako na Balkanu da ostvari svoje tobožnje nacionalističke težnje.Da je taj neumorni rad formalizovan, potvrđeno je i usvajanjem Rezolucije o genocidu u Srebrenici, bez ikakve namere da umanjujemo bilo čije žrtve sa dubokim pijetetom prema svim žrtvama, tražimo da srpske žrtve više ne budu žrtve drugog reda.I treba se osvrnuti na reči njegove svetosti Patrijarha srpskog, da smo mi ovom situacijom u UN dovedeni u poziciju da moramo da objašnjavamo da mi nismo ništa manje stradali kroz istoriju.Ta Rezolucija je usvojena, ali je činjenica je kvalitativni i kvantitativni ishod tog glasanja bio jasan, slobodarski svet je rekao svoje, a mi smo deo slobodarskog sveta i taj svet je mnogo veći, iako se čini da to ponekada zaboravljamo. Deklaracija o zaštiti nacionalnih političkih interesa Srba u Republici Srpskoj proklamuje vrlo jasne, društvene političke kulturne i privredne ciljeve ciljeve koji će u budućnosti produbiti našu saradnju.Mi ćemo u danu za glasanje glasati i za ovu deklaraciju i za ostale predloge sa dnevnog reda. Hvala vam. Hvala vam.Reč ima narodni poslanik Miloš Parandilović. **Miloš Parandilović** Napredni ispirači mozgova, napredna mafijo, pomoz Bog. Lepo je slušati ministra Malog, lepo je slušati Đuku, čovek bi pomislio da smo u Švajcarskoj.Meni samo nije jasno kako vi jednu stvar ne razumete. Dakle, da li je neko društvo uspešno ili nije uspešno, najbolje se meri prema tome da li u to društvo ljudi žele da uđu ili iz njega žele da izađu. Iz Srbije ljudi odlaze stampedom, odlaze mladi, već posle osnovnih i srednjih škola, samo gledaju gde mogu da odu, odlaze vam doktori, odlaze vam profesori, odlazi vam sav kadar, ostaćete sami ko grobovi. Ako je tako dobro u ovoj zemlji ko što vi pričate, gospodine Mali, pa što vi jedete parizer sa predsednikom, pa kome vi ispirate mozak, koga vi pravite budalama?Mislite da su Srbi toliko otupeli od vaše vladavine da su pobudalili pa da gledaju vas kako jedete majonez i smejete se u kamere, a bratov račun na Kipru

To ste vi, gospodo naprednjaci, sve satrape i talog ovog društva, ko god je hteo da pređe kod vas iz bivših stranaka, on je prešao i odjednom je postao veličanstven, a do tad je bio problematičan, do tad je bio žuti lopov, ne znam ni ja šta, a kada pređe kod vas, onda postane gospodin veličanstveni.Siniša Mali priča - za vreme vaše vlasti 2012. godine. Pa, gde si ti bio, prijatelju, 2012. godine? Gde si ti bio? U svakoj vlasti sediš, bogatiš se, pravite milione i milijarde, a ispirate Srbima mozak kako je parizer i majonez dobar. Sledeće će da kljucaju zrnevlje i da jedu splačine, i to je sve super. Veliki evropski gigant, gospodin Vesić. Sve ste pokupili što nije valjalo.Gledam, vratila se na mesto zločina i gospođa Jorgovanka Tabaković. Evo je, vratila se tu. Pričala je za Vučića da je psihopata, sad kad je postala guverner Narodne banke, doduše od početka, sklonio je sa političkih pozicija, zaposlila je celu familiju, pravite milione i vama je super.Ja vas razumem. Pola ovih ministara da pitate što su došli, oni pojma nemaju. Pojma nemaju ni šta rade njihova ministarstva, ni šta predstavljaju. Čekaju Vučića Vučića da im kaže šta da rade. Vi ni u ve-ce bez njega ne možete da odete.Vi ste ovu zemlju razvalili i sad prodajete Srbima priču kako je litijum dobar, kako je super da raskopamo trećinu Srbije za 5% ili 3% rudne rente. Jeste vi normalni? To je pitanje koje ja vama imam da postavim. Da li ste vi normalni ljudi? Mislite da je posle vas potop, da ništa neće ostati, da će posle vas i vi vladati. Nećete, gospodo, odgovaraćete za ovo pred slobodnim srpskim pravosuđem, jer ste ovu zemlju razmontirali,

ste uništili školstvo u ovoj zemlji. Ovde nema ko da edukuje decu. Ovde nema ko da leči decu. Padaćemo po ulicama, šiće nas i krpiće nas ko stigne, zato što ste vi, mafijaška organizacija zvana Srpska napredna stranka i njen šef mafije, Aleksandar Vučić, odlučili da rasturite ovu zemlju, sa Radojičićem, sa Veselinovićem. Vučić ima 75 kumova, a Alibaba je imao 40 razbojnika. Jeste vi normalni? Vi ste razmontirali ovu zemlju! Gurate je u grob i mislite da ćete se izvući. Verujte mi da nećete. Oslobođeno srpsko pravosuđe daće konačnu reč ovde, ja vam to obećavam. Hvala.

ne precenjujte moć osnovnog kućnog vaspitanja. To je lekcija koju mi treba da naučimo. Nikada, osnovnog kućnog vaspitanja.Dejan Bulatović ima reč, povreda Poslovnika. Poštovani građani Republike Srbije, poštovana predsedavajuća, poštovani predsedniče Vlade, ministri u Vladi Republike Srbije, poštovana predsedavajuća, ja bih reklamirao član 104 - Povredu Poslovnika, jer prethodni govornik je izneo niz uvreda. Najpre prema našem poslaničkom klubu, a onda sve one uvrede koje je izneo govore samo o njemu lično.Nedostatak kućnog vaspitanja, na prvom mestu. Čovek koji nema nikakav integritet, nikakve vrste, za ono što sam ga ja upoznao, a upoznali smo se, nekoliko puta smo razgovarali i shvatio o kakvoj to gromadi čoveka i morala se radi. I sada on ovde nama spočitava, ovde nas vređa,

ti ćeš nekog ovde da vređaš na takav način, ti ćeš takve uvrede da iznosiš! Sram te bilo! Nemaš staža ni malo u političkom smislu i ti ćeš sad ovde da držiš visokomoralna predavanja.Sa kim si u koaliciji? Sa Đilasom? Jel si sa njim u koaliciji? Sa Marinikom Tepić? Neka ti ona malo priča kako su to nacionalni interesi u Srbiji važni i bitni. Da imaš i malo morala, ne bi jedne sekunde sa njima provodio. O čemu ti pričaš? Šta bi pričaš, čoveče!

Zahvaljujem, predsedavajuća.Reklamiram član 27.Ja se zaista zapitah da li sam normalan kad sebi dozvoljavam da slušam ovakvo ponašanje u Skupštini i iz tog razloga vama zameram zašto to niste prekinuli.Uz svo razumevanje svega onoga što vi nekoliko dana govorite da ćete pustiti da se vidi prava slika onih koji glume opoziciju u Republici Srbiji, ovo je prevazišlo sve. Ja mogu da razumem da su ovo očigledne posledice jednog katastrofalnog pada vaspitno-obrazovnog sistema u vreme kada se uvaženi kolega školovao, kada je osim u porodici, gde očigledno nije dobio nikakvo vaspitanje, mogao je možda u školi, da je malo stariji, dobiti neko vaspitanje, ali ovo je ona generacija koju smo mi ispustili tamo u drugoj polovini devedesetih godina, kada se stiču neke osnovne navike kako se ponaša, gde i na koji način šta i kako govori.Ovakva govori.Ovakva salva uvreda i bljuvotina je povreda i dostojanstva ovog doma, a nek je na čast onima koji su sebi dozvolili da za ovakve glasaju.Hvala.Ne

određene situacije kada je obrazovni sistem, jednostavno, mora priznati da je nemoćan i da ne postoji ni jedan učitelj, nastavnik, profesor ili profesorka koja nešto može da uradi.Ja uradi.Ja ću i dalje dopustiti slobodu govora.Razumem da sam trebala, u skladu sa Poslovnikom, da prekinem, ali ne želim da ljudi misle da nemaju pravo na slobodu govora.Niko

verujem da ste uspeli u ovom performansu da dobijete video snimak za „Jutjub“, gde ćete, naravno, da napišete kako ste nam sasuli ne znam šta u lice i rasturili Vladu te već tragikomične opisne rečenice vaših video snimaka.Postigli ste zavidan broj decibela, ali ste postigli i još nešto. Jednu reč niste posvetili dnevnom redu ovog zasedanja. Jednu reč niste rekli ni po jednoj temi. Ni jedna tačka vam nije bitna? Ništa vam nije bitno – deklaracije, predlozi zakona, sporazumi, ratifikacije? Ništa niste uspeli da kažete. A da li znate zašto? Pa, niste ni pogledali. Naučili ste ovaj tekst da bi ispalo da ste mnogo hrabri, drčni i bezobrazni, kako smete svima nama nešto da kažete, da nas uvredite, pokažete svoje kućno nevaspitanje, izbacite gomilu neistina.Prosto je neozbiljno i neodgovorno tvrditi da samo rasturili sve ovo što ste vi pričali. Srbija je danas daleko jača država nego što je bila. Da li je najjača? Nije. Da li treba da bude bolja? Svakako da treba. Da li je sve idealno? Nije idealno, ali gradimo da bude bolje, da bude optimalnije, ali da uporedite stanje pre ovoga i današnje stanje,Ovo što

iz države, kako ste to rekli, glavom bez obzira ili na način na koji ste definisali je, pre svega, neodgovorno, neozbiljno, netačno, ali i zlurado. Na taj način vi suštinski promovišete ideju da naši ljudi treba da beže iz Srbije, jer ih ohrabrujete da treba da napuste sopstvenu otadžbinu, jer je ovde rasulo, ovde vlada kriminal, haos i bežite iz svoje države, a vi ste tobož patriota. patriota. Valjda treba da pozovete narod da ostane ovde, pa da se izbori politički, društveno da Srbija bude bolja ako vi verujete da treba da bude bolja ili drugačija od onoga što je danas, a ne da pozivate narod da beži iz sopstvene države?Danas stanje u zdravstvu, prosveti, neuporedivo, neuporedivo bolje nego što je bilo i svakako ne dovoljno dobro kao što bi želeli, jer želimo da je Srbija svaki dan bolja. Ali, teško je sa vama raspravljati bilo šta argumentovano, jer niste se dotakli dnevnog reda. Ja na uvrede da odgovaram uvredama ne mogu, nije red, a i roditelji su me drugačije vaspitali, a i ne priliči predsedniku Vlade da to radi.Da vam pričam da li imate kičmu, nemate kičmu, ko kome piše poruke, ne mogu da uđem u taj nivo konverzacije. Bar da ste nešto sa dnevnog reda kandidovali kao temu razgovora, rasprave, bilo bi vam lakše. O glupostima, o računima na Kipru, takve gluposti, izađete i prospete gomilu neistina, da ne kažem laži, i bez bilo kakve odgovornosti i, eto, vi ste sada izvršili neku svoju misiju.Da vam završim sa odgovorom na tu političku kvalifikaciju kako ko iz nekih opozicionih redova pređe u vladajuće, da bude praktično amnestiran, aboliran, kako god hoćete, a šta ćemo sa suprotnim tokovima? Jeste li vi to sada pozvani da kritikujete ovu vlast koju ste podržavali? Jeste li vi pozvani da kritikujete ono što ste vi branili? Pa, vi ste na izborima 2016. godine bili sa nama na listi. Vi ste bili posebno ponosni što ste kandidat za lokalne izbore u Priboju, i peti. Vi ste pravili mesni odbor, naš. Niste nešto posebno bili uspešni, ali dobro, učestvovali ste. Vi ste bili na našoj listi, ima vas na snimcima, ima vaših govora kako pričate da je politika Aleksandra Vučića najbolja. Vi ste pričali da je politika Aleksandra Vučića najbolja. Trideset i peti, niste bili nešto mnogo kvalifikovani na našoj listi, ali ste bili na našoj listi. Bili ste sa nama, mislim da se lista zvala „Aleksandar Vučić – Srbija sutra“, ne mogu da se setim kako nam je bila lista, nek me isprave kolege, 2016. godine. Sa nama bili na listi u Priboju, u pribojskim lokalnim izborima, izborima, mesni odbor, ne mnogo uspešno. Ne mnogo uspešno, ali ste bili deo, deo toga i onda smo razišli, Bogu hvala, i svako na svoju stranu.Tako je i prethodni govornik bio deo ove politike i verovao u tu politiku i hvalio je i slikao se i učestvovao u kampanji za ovu politiku, stan je dobio? Ne znam to. Ja ne znam to. Mogu da verujem i da ne verujem, da ne pričam napamet, ali pretpostavljam da ima narodnih poslanika koji to znaju.Vi nam držite predavanje? Hvala vam što te otišli od nas i hvala vam što ste sa ovom političkom grupacijom, koja je upropašćavala Srbiju decenijama i Srbiju ponižavala i terala ljude da odlaze iz Srbije.Danas je Srbija drugačija, a verujem i siguran sam da će Srbija sutra biti još bolja, ali ne zahvaljujući vama, nego zahvaljujući narodu ove države i odlučnoj i odgovornoj politici koju vodimo. Hvala vam lepo.

dobili više nego pristojne odgovore, povredili Poslovnik, nisam vas prekinula, pustila da govorite.

kritika, jedna ozbiljna laž koju ste izrekli ovde, na ovom mestu. Ja vas molim da se izvinite ovde, jer ja sam bio tada član SPO koji ste vi hteli da kupite, kao što ste mnoge kupili, ali ja nisam na prodaju, gospodine Vučević, znate. Većinu ste kupili. Tad je u Priboju bila… Hvala vam mnogo.Član 103 – oduzimam od vremena poslaničke grupe.Idemo dalje.Dragana Rašić da li želi ili ne želi reč?Nije tu? Dobro.Tatjana Marković Topalović ima reč.Izvolite. Samo da vas zamolim samo malo da umirite salu, da bismo mogli da se čujemo. Hvala vam.Poštovana predsednice Skupštine, poštovani poslanici, ministri, predstavnici medija i, naravno, dame koje vode stenogram, one će kroz istoriju pokazati šta se dešavalo, držaću se dve tačke dnevnog vas, nema potreba da govorimo o povredama Poslovnika, ako možete da uredite situaciju da mi niko ne dobacuje, jer ja zaista nikome ne dobacujem, pa nek bude bar reverzibilno, a ne bih da trošim svoje vreme.Govoriću o 6. i 7. tački dnevnog reda, koji je preambiciozan za bilo koga, a pogotovo za ljude koji se ozbiljno bave. Govoriću o kreditnom zaduživanju kod dve banke, „Unikredit“ i „Inteza

kad imate pare, ne zadužujete se.Ovih 60 tačaka vi imate zaduženje u jednom danu, za koje ćete glasati, tri milijarde i 200 miliona evra. Ne znam da li da vam čestitam.Govoriću o ove dve tačke. Zadužujete se kod „Unikredit banke“ 15 milijardi dinara, a kod „Banke Inteze“ zadužujete se 11 milijardi i 700 miliona. Znači, u jednom glasanju zadužićete se za 26 milijardi i 700 miliona dinara. Ako to prevedete u evre, to je negde 224 miliona evra.Ideja evra.Ideja vašeg zaduživanja, i vi to vrlo, da tako kažem, elegantno radite kroz ovaj dnevni red, zovete to kreditnim aranžmanom, zovete to zajmom, zatim, zovete kreditnim zaduženjem, ali nikako da dođemo do toga da smo zaista debelo dužni.Takođe dužni.Takođe ću vas zamoliti da ne dobacujete. Ja mogu da ne govorim, ali bih da iskoristim moje vreme. Mislim da je korisno da čuju građani Srbije koliko se zadužujete i koliko ćete lako da se zadužite.Vi se zadužujete za jednu deonicu puta, ja živim na tom putu. Ja dolazim iz prostora u kojem planirate rudarenje. Ja sam iz Šapca. Vi treba da se zadužite za 54 kilometra Kada izračunate obrade vaših kredita, koje su 0,3%, vi ćete reći to je sasvim normalno. Samo za obradu kredita potrošićete oko 700 hiljada evra. To vam je kao popiti čašu vode, čini mi se. To je ogroman novac, iz mog ugla i iz ugla ovog naroda.Vas kilometar puta, koji je brza saobraćajnica, jer svašta sam proučavala da bih danas mogla koliko-toliko kvalifikovano da govorim, izađe negde preko šest miliona, gurate i do 12 miliona evra.Da vam kažem, ja smatram i ljudi koji su nas ovde regrutovali, da ovo što radite zaista nije normalno i potpuno je neverovatno da nas ubeđujete da dobro živimo. Zaista narod ne živi dobro. Ne samo što imate nepovoljnosti u vezi ovog kredita, nego imate u tim obaveznim govorima još veće licemerje. Ne znam da li ste pažljivo čitali govor, vi tu imate jednu vrstu ekološke agende. Putevi moraju da se grade po posebnoj ekološkoj agendi koja se zove environmental and social due diligence, odnosno ekološka socijalna sveobuhvatna analiza.Znači, gradićete put koji je ekološki okej tako da biste pojačali infrastrukture prema rudnicima. Niko ovde nije lud i shvata da vi zapravo pravite jako dobru infrastrukturu za rudarenje.Napisali ste kao obrazloženje da ćete povezati 600.000 ljudi. Obrazloženje izgradnje ovog puta je povezivanje 600.000 ljudi. Ja ne bih volela da shvatite pogrešno Srbija Centar apsolutno podržava puteve. Putevi su dobra stvar. Putevi su tekovine demokratske civilizacije. Putevi su nešto što treba gradite. Ali, nemojte zamagljivati situaciju sa dve tačke. Prvo, zadužujete se bespotrebno. Ako imate novca, što ga ne pravite od realnog novca?Druga stvar, pravite infrastrukturu za litijum. Naravno, ja nisam stručna, niti rudar, niti geolog, da govorim o tome, ali nijednom niste rekli da nećete zagaditi sredinu. Samo ste rekli da ćete poštovati ekološke standarde. Mislim da će narod teško da vam veruje kod poštovanja ekoloških standarda, jer mnoge do sada niste poštovali.Neću nešto detaljno više da pričam. Jedina dobit od ovoga na godišnjem nivou vam je 31 do 35 miliona evra rudne rente. Tim putevima preko mog Šapca, preko naše Loznice, će dolaziti stotine miliona tona eksploziva kojima ćete da bušite, dolaziće sumporna kiselina, dolaziće hlorovodonična kiselina za tretman, a odlaziće 58 miliona tona litijuma. Mislim da treba dobro da razmislite svi vi, jer ja se, pretpostavljam, nadam da radite u interesu ovog naroda.Hoću da vas obavestim, na sedam do osam mesta narod se opasno samoorganizuje, narod se skuplja i narod je protiv. Nemojte da napravite mnogo veću štetu od ovog kredita. Ja vas prosto upozoravam da se probudilo Valjevo, Šabac, Loznica, Koceljeva, Aranđelovac, Krupanj. Mnogo je. Mislim da treba svi dobro da razmislimo i kod teme litijuma trebalo bi da budemo na istoj strani. Toliko, ne bih više. Molim vas da razmislite. Hvala.